U skladu sa najavljenim jučer, prelazim na prvu točku dnevnog reda, prvo - Godišnji financijski izvještaj HBOR-a za 2008. godinu Podnositelj: Hrvatska banka za obnovu i razvitak Hrvatska banka za obnovu i razvitak podnijela je izvješće na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja? Predsjednik Uprave HBOR-a, gospodin Anton Kovačev. Izvolite dodatno obrazložiti izvješće. uvažene gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Ja ću nastojati kao i obično u uvodu biti vrlo kratak. Dakle, Hrvatska banka za obnovu i razvitak 2008. godinu završila je uspješno. Ukupna bilančna suma iznosila je 18 milijardi i 800 milijuna kuna i to je povećanje od 8% u odnosu na prethodnu 2007. godinu. Naš vlastiti kapital je bio 6 milijardi i 300 milijuna kuna, a odobreni krediti u 2008. godini su iznosili 6 milijardi i 500 milijuna kuna. Ono što želim posebno istaći, to je da smo tih 6 milijardi 500 milijuna kuna odobrili na 1163 projekta, dakle izuzetno velika disperzija i to posebno na područjima od posebne državne skrbi, otocima i onim područjima koja su manje razvijena. Ako gledamo samu strukturu odobrenih kredita na gospodarstvo, dakle veliko, ali i srednje poduzetništvo odnosilo se oko 21%, za izvoznike je odobreno oko 60% ukupnih kredita, što smatram da je izuzetno značajno, dakle i usmjerenje HBOR-a prema izvoznicima i poticanju izvoznika, ali s druge strane isto tako i živost izvoznika i traženje kredita u poticanju izvoza. Infrastruktura je bila 6% i mala i srednja poduzeća i obrti oko 14%. Jamstva su izdana u iznosu od oko pola milijarde kuna, a mandatni poslovi koji se odnose isključivo na osiguranje izvoza od komercijalnih i političkih rizika 2 milijarde i 100 milijuna kuna. Isplaćeno je i 11 odšteta u ukupnom iznosu oko 2 milijuna kuna i moram kazati da unatoč tim isplaćenim odštetama nisu korištena sredstva garantnog fonda kao ni u prethodnim godinama. Dakle, ukupna aktivnost Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 2008. godini je bila 9 milijardi i 100 milijuna kuna. Isto ću tako navesti podatak da je ukupna aktivnost od osnutka banke '92. do 2008. godine bila preko 71 milijardu kuna. Ukupni prihodi su iznosili 965 milijuna kuna, ukupni rashodi 790 milijuna kuna i dobit 175 milijuna kuna koja je iznad očekivane, odnosno planirane dobiti koja je bila predviđena oko 230 milijuna kuna. Moram isto tako navesti podatak da je reviziju poslovanja za 2008. godinu provelo revizorsko društvo Ernst & Young i izrazilo je pozitivno mišljenje. Uveli smo dva nova programa u poticanju korištenja pretpristupnih fondova, dakle to je kreditiranje onih poduzetnika koji se kandidiraju za SAPARD I PHARE program, evo htjeli smo dati naš doprinos što boljem korištenju tih pretpristupnih fondova, iako mogu reći da i bez tih posebnih programa za pretpristupne fondove od 31 program koji je odobren u SAPARD-u, 15 je kreditirano iz HBOR-ovih sredstava, dakle bez ovih posebnih programa. U siječnju smo pristupili udruzi EAPB-a, udruzi javnih banaka Europe u kojoj su uglavnom javne, odnosno državne banke iz članica Europske unije. Također potpisali smo sporazum o suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom i održana je 7. međunarodna konferencija o poticanju izvoza. U lipnju 2008. godine uveli smo nove uvjete kreditiranja. Razlog je bio prevelika potražnja za našim sredstvima i već početak, odnosno prve naznake financijske globalne, financijske i gospodarske krize koje su počele osjećati i održavati i na hrvatsko poduzetništvo. Ja ću vrlo kratko kao i obično iznijeti nekoliko podataka o poslovanju HBOR-a u ovih prvih 6 mjeseci, dakle u prvom polugodištu 2009. godine. Dakle, tijekom 5 mjeseci 2009. odobreno je oko 2 milijarde i 600 milijuna kredita i osigurano je preko 700 milijuna kuna izvoznih poslova. predvidjeli i evo očekivali da će ove godine biti negdje oko 30% manje odobrenih kredita nego prethodne 2008. koja je bila rekordna, mi smo u prva 4 mjeseca uspjeli zadržati kreditnu aktivnost koja je bila i u prošloj godini. možda nećemo do kraja godine zadržati tako visoku kreditnu aktivnost, ali nadamo se da to smanjenje kredita poduzetništvu neće biti veće od 10 do 15%. U travnju je HBOR bio domaćin godišnjoj skupštini Europske udruge javnih banaka. Na poticaj HBOR-a AZTN, Agencija za tržišno natjecanje, odredila je novu metodologiju privremenog izračuna privremenog umanjenja osnovne referentne stope što je rezultiralo i smanjenjem godišnjih kamatnih stopa po programu pripreme izvoza, dakle htjeli smo pomoći našim izvoznicima da dobiju što povoljnije kredite tako da je prema novoj metodologiji osnovna referentna kamatna stopa smanjenja sa 7,63 na 4,46 efektivne kamatne stope. Pa stoga kao posljedicu imamo da u tim kreditima za pripremu izvoza dakle poticaj izvoznika, najčešća kamatna stopa za izvoznike je 5 ili 5,5% što je u današnjim okolnostima izuzetno povoljno i nisko. U ožujku smo sa Europskom investicijskom bankom potpisali Sporazum o kreditu u iznosu od 250 milijuna eura koji je namijenjen prvenstveno poticaju malog i srednjeg poduzetništva i za njihova ulaganja, a u travnju smo sa KFE-om potpisali 30 milijuna eura za financiranje poljoprivrede. Početkom lipnja potpisan je ugovor o sindiciranom kreditu u iznosu do 150 milijuna eura, a pribavljena sredstva koristit ćemo za financiranje svih HBOR-ovih kreditnih programa. Sada smo u pregovorima sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvitak, daljnjim kreditom, odnosno sporazum sa KFE-om i za poticanje poljoprivrede i turizma, zatim sa Europskom investicijskom bankom, Centralnom bankom Vijeća Europe i Europskom bankom za obnovu i razvitak. Potpisali smo također sporazum i sa HUP-om tako da smo praktički sve velike udruge poduzetnika pokrili sa sporazumima, dakle od Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore do HUP-a. Ono što smatram da je najvažnije, prilagodili smo postojeće neke kreditne programe za koje smo smatrali da je to potrebno novim okolnostima. To su Programi pripreme turističke sezone, Poljoprivredni programi za poticanje svinjogojstva, govedarstva i razvoj turizma na selu, ali smo uveli dva potpuno nova programa. To je Program kreditiranja proizvodnje i kreditiranja trajnih obrtnih sredstava. Dakle neupitno je da je osnovni problem i osnovne poteškoće u današnjim okolnostima u hrvatskom poduzetništvu nelikvidnost. Stoga smo najprije uveli program kreditiranja proizvodnje, dakle kreditiranje obrtnih sredstava za proizvođače, a zatim smo uveli program financiranja trajnih obrtnih sredstava koji praktički nismo imali ni mi, ali nijedna poslovna banka, dakle to je kreditni program

uz naše povoljne kamate. I ja moram zahvaliti kolegama iz Europske investicijske banke koji su dio kredita koji smo potpisali početkom godine, dozvolili da se prenamjeni umjesto ulaganja za financiranje trajnih obrtnih sredstava, jer znamo kako je smanjenja i proizvodnja i izvoz, da nema velik potražnje za sredstvima za ulaganje, za investiranje, ali je puno veća potražnja za kreditiranjem, odnosno za obrtnim sredstvima. Evo ja u uvodu ne bih htio dužiti. Stojim vam na raspolaganju za bilo kakva pitanja ili dodatna pojašnjenja. Hvala vam lijepa. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Gospodin Kovačević najprije kao predsjednik Odbora za za gospodarstvo, a potom gospodin Marić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo, poštovani gospodine Kovačev. Odbor za gospodarstvo Hrvatskog sabora na 25. sjednici održanoj 19. lipnja 2009. razmotrio je Godišnje financijsko izvješće Hrvatske banke za obnovu za obnovu i razvitak za 2008. godinu. Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskog sabora navedenim izvješćima raspravljao također u svojstvu matičnoga radnom tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja pojasnio je povoljnosti nepovoljnog makroekonomskog okruženja uvjetovanog širenjem svjetske financijske krize zbog čega su sredstva na tržištu postala ili teško dostupna ili uz značajne troškove. ovakvim okolnostima HBOR je tijekom 2008. godine, a osobito u drugom dijelu poslovne godine uložio velike napore kako bi osigurao dodatna sredstva za potrebe kreditiranja hrvatskoga gospodarstva. U takvim prilikama kroz 25 kreditnih programa omogućena su ulaganja u projekte malog i srednjeg poduzetništva, izvoza, poljoprivrede, turizma, infrastrukture, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Najsnažniju potporu u 2008. godini HBOR je dao hrvatskim izvoznicima, te za njihove potrebe odobrio oko 60% ukupno odobrenih sredstava, a najveći broj kredita odnosi se na potrebe malog i srednjeg poduzetništva. Tako je do kraja 2008. godine odobreno tisuću 163 kredita u iznosu od 6 milijardi i 484 milijuna kuna, od čega su 92 kredita u iznosu od jednu milijardu i 356 milijuna kuna plasirane gospodarstvu, 480 kredita u iznosu od 3 milijarde i 889 milijuna kuna namijenjeno izvozu i 25 kredita u iznosu od 300 milijuna i 670 tisuća namijenjeno infrastrukturi te isto tako 566 kredita u iznosu od 936 milijuna odobreno je za potrebe malog i srednjeg poduzetništva. U raspravi je odbor raspolagao i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 8. lipnja 2009. prema kojem Vlada nema primjedbi na podnesene izvještaje. Svi sudionici rasprave ocijenili su izrazito pozitivnim rad Hrvatske banke za obnovu i razvitak u ovom izvještajnom razdoblju jer je u ovom kriznom razdoblju bila jedna od ključnih logistika gospodarstvo. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno predložio Hrvatskom saboru donošenje slijedeće odluke. "Potvrđuju se Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2008. godinu."

Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovani gospodine Kovačević sa suradnicom, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 33. sjednici održanoj 17. lipnja 2009. godine Godišnja financijska izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2008. godinu i to kao matično radno tijelo. U raspravi na odboru postavljeno je pitanje ima li Hrvatska banka za obnovu i razvitak mogućnosti dodatno sniziti kamatne stope s obzirom na ostvareni pozitivni financijski rezultat u 2008. godini u iznosu od 174,9 milijuna kuna. Predsjednik Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak izvijestio je članove odbora da HBOR u 2008. jedini nije povećavao kamatne stope za razliku od komercijalnih banaka u Republici Hrvatskoj i da posebno za kredite namijenjene potpori izvoznih programa. Obzirom na sve teže uvjete poslovanja na financijskom tržištu HBOR mora pokušati zadržati realnu vrijednost svog kapitala pa će u 2009. godini navedena dobit iz 2008. godine poslužiti za održavanje važećih kamatnih stopa u rasponu od 2 do 6%. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2008. godinu. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala. U Hrvatskoj nema mnogo institucija koje u kontinuitetu dobivaju pozitivno mišljenje za svoj rad i pozicije i opozicije. Međutim, HBOR je upravo jedna od takvih institucija. Izvješća koja nam prezentiraju su pregledna i daju dobar uvid u jednogodišnji rad ove institucije. HBOR je zakonom o toj razvojnoj banci definiran kao razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske s ciljem poticanja razvitka hrvatskog gospodarstva. Temeljni kapital utvrđen je zakonom na razini od 7 milijardi kuna a trebao bi se uplatiti iz državnog proračuna. Cilj poslovanja HBOR-a nije ostvarenje dobiti već da kroz državni proračun se osiguraju i sredstva za subvenciju kamata i udio u kreditima. HBOR kroz kreditne programe namijenjene obnovi i razvitku gospodarskih subjekata, infrastrukture, poticanje izvoza te za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva a u zadnje vrijeme i za operativne programe u poljoprivredi sustavno potiče održiv i ravnomjerniji razvoj gospodarstva u Hrvatskoj što je vrlo važno s obzirom na velike razlike u regionalnom razvoju. Posebno su važni programi usmjereni na jačanje konkurentne sposobnosti malih i srednjih poduzetnika i obrtnika na ravnomjerni regionalni razvoj, otvaranje novih radnih mjesta te programi početnicima i inovatorima. HBOR podupire i projekte komunalne i socijalne infrastrukture te programe koji znače ravnomjerniji i održivi razvoj okoliša. U 2008. plasirano je kreditnih sredstava nešto preko 6,5 milijardi kuna od čega najveći iznos oko 60% u potpori je osiguranje izvoza. U vrijeme izbijanja svjetske financijske krize i sve otežanijih uvjeta za financije HBOR za domaće gospodarstvo postaje sve značajniji financijski izvor. To je ponukalo i nas u SDP-u da predložimo da državni proračun u 2009. godini značajnije sudjeluje u programima HBOR-a na način da se osigura zakonom utvrđeni iznos temeljnog kapitala od 7 milijardi kuna što je do kraja 2008. godine uplaćeno 4 milijarde i 723 milijuna te dodatnih 500 milijuna kuna za subvencije kamata i udjele u kreditima. Na taj način osnažili bismo HBOR u vrijeme pogoršanih financijskih uvjeta, pada kreditnog rejtinga i države i HBOR-a i pogoršane financijske i gospodarske situacije u zemlji. S obzirom da je HBOR postao bitan faktor razvoja hrvatskog gospodarstva posebno izvoznog ovakvi izdaci iz državnog proračuna donose višestruke koristi. Odbijanje ovog prijedloga ocjenjujemo štetnim što se ogleda upravo u ovo vrijeme kad se nakon rekordnog državnog zaduženja koje će služiti krpanju proračunskih rupa HBOR ne može uz povoljnije uvjete zadužiti za financiranje programa koji znače podizanje kvalitete domaćeg gospodarstva. U 2008. HBOR je kreditno pratio projekte koji se odnose na zaštitu okoliša, malo i srednje poduzetništvo, utemeljenje poduzetništva, turizam i poljoprivredu, izvoz, inovacije i nove tehnologije te regionalni razvitak što zapravo govori da se uključio u sve gospodarske pore. Ocjenjujemo da je jedan od najznačajnijih projekta upravo potpora izvoznicima za pripremu i osiguranje izvoza. To su ujedno i programi koji znače povećanje konkurentnosti kvalitete jer na inozemno tržište mogu samo gospodarski subjekti koji imaju konkurentan i kvalitetan proizvod. Iznos kredita namijenjenih izvoznicima povećan je u toj godini za 56% a broj odobrenih kredita također s visokim postotkom od 44%. Da ovakva politika daje konkretne rezultate ne samo u izvozu već i u poslovanju ovih subjekata govori podatak da su korisnici ovih kredita povećali svoje prihode u 2007. godini za 15% u odnosu na prethodnu godinu. U novije vrijeme HBOR se uključio i u programe namijenjene poljoprivredi posebno prateći Vladine operativne programe u zadnje dvije godine koji se odnose na obnovu i modernizaciju ribolovne flote, dugogodišnje nasade, svinjogojstvo i govedarstvo, povrtlarstvo, cvjećarstvo te programe autohtonih proizvoda. Za te namjene u te dvije godine osigurano je više od 400 milijuna kuna. U 2008. godini promijenili smo propise vezane uz državne potpore koji se primjenjuju sada i na programe HABOR-a a odnose se na referentnu kamatnu stopu koja predstavlja granicu za praćenje državnih potpora. S obzirom da je u Hrvatskoj referentna kamatna stopa vrlo visoka u odnosu na npr. referentne kamatne stope u euro zoni i kreće se višestruko, višestruko su veće, kreću se između 6 i 7%. Dobra je inicijativa HABOR-a usmjerena prema Europskoj komisiji za smanjenje referentne kamatne stope i povećanje granice za utvrđivanje državnih potpora male vrijednosti u Hrvatskoj. HABOR sa svojim programima veže se i uz pretpristupne fondove Europske unije i to kroz projekte kandidata za SAPARD i PHARE 2006. godine u ovom trenutku. Što je važno sa stajališta dosadašnjeg korištenja ovih izvora financiranja jer smatramo da su oni nedovoljno korišteni. Smatramo da se i na sličan način treba uključiti i u nove projekte od IPA-e, IPARD-a i drugih koji će doći u budućnosti. Ocjenjujući važno aktivnosti HABOR-a posebno u sadašnjem kriznom razdoblju pada, visokog pada brutodruštvenog proizvoda i rasta nezaposlenosti tražimo veću participaciju državnog proračuna u programima HABOR-a, posebno stoga što su mogućnosti povoljnijeg kreditnog zaduženja HABOR-a sve nepovoljnije. Pred nama je novi rebalans državnog proračuna koji bi morao rezati potrošnju i odgoditi neke velike državne infrastrukturne investicije ali ne bi smio smanjiti sredstva namijenjena gospodarstvu, posebno izvoznom i posebno onim projektima koji idu kroz HABOR. HABOR kao državna razvojna banka, ovisi većim dijelom i o državnim sredstvima. U otežanim uvjetima financiranja i gospodarske krize Vlada nije poduzela potrebne mjere da olakša funkcioniranje HABOR-a i odgovorna je za njezino teže funkcioniranje u 2009. godini. Ocjenjujući poslovanje i aktivnosti HABOR-a u 2008. godini dobrim Klub SDP-a, prihvatiti će godišnje financijske izvještaje za 2008. godinu. Hvala. U ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, gospodin Šemso Tanković, kojeg ne vidim. Gubi pravo. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, predsjedniče uprave HBOR-a sa suradnicom, kolegice i kolege. Danas Danas imamo prilike raspravljati o jednom izvješću i moram odmah na početku reći jednom vrlo kvalitetnom izvješću, izvješću na kvaliteti na koju smo naučeni tijekom svih ovih godina radi se o bankarskoj instituciji, instituciji koja ima osnovnu funkciju i osnovnu ulogu biti poluga razvoju prije svega hrvatskog gospodarstva, na koncu konca i ta institucija je osnovana još, ustvari definirana je kao razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske još 1992. godine. Institucija koja u svom razvoju sasvim sigurno i gotovo sigurno treba snažnu podršku i državnog proračuna i jednostavno institucija koja u realnim okvirima na koja ona ne može utjecati, mislim na opće gospodarske uvjete pokušava, trudi se dati onu nužnu i potrebnu logističku podršku našem gospodarstvu kroz financijske usluge i često puta ne svojom krivicom i ne svojom krivnjom često puta i doslovce, neću reći spriječena ali onemogućena da svoju funkciju izvrši u jednom snažnijem obimu, prije svega onima kojima to treba, onima koji jedini koji stvaraju novu vrijednost a svima je poznato da isključivo od nove vrijednosti možemo planirati svoju budućnost i da nam je nova vrijednost, na koncu konca ta i jedna od osnovnih funkcija bavljenja poduzetništvom, stvaranje nove vrijednosti, ali i sada dolazimo do one ključne teme kako i na koji način je to omogućeno. Na jednom vrlo konkretnom primjeru pokušati ću dati sliku, dati procjenu i dati informaciju koje isključivo i za koje je isključivo odgovorna Vlada Republike Hrvatske, Ne smijemo tu zaboraviti i Hrvatsku narodnu banku. Jer poznata je stvar da uvjeti, uvjete za gospodarstvo definitivno diktiraju s jedne strane fiskalna politika, Vlada Republike Hrvatske, s druge strane monetarna vlast, Hrvatska narodna banka i treći kao kontrolor to je HANFA. Na primjeru mogućnosti da u toku kredita banke temeljem svoje poslovne odluke mijenjaju kamate dug za korisnika kredita je potpuno neizvjestan, govori da i jedni i drugi i treći svoj dio posla nisu odraditi i da ne rade kvalitetno. Naime, svi se zajedno sjećamo da prije mjesec dana i na sjednici Vlade i u javnosti vrlo snažno je objavljen uspjeh Vladine ekonomske fiskalne politike govorim o uspješnoj, pod navodnicima "uspješnoj" prodaji euro obveznica u iznosu od 750 milijuna eura uz kako nam je rečeno dosta solidnu kamatu od 6,5%, mjesec i pol dana prije toga Slovenija je to postigla sa 4,5%. I da su međunarodni investitori pokazali da imaju povjerenja u hrvatsko gospodarstvo što je ponosno izjavio danas već bivši premijer. Čitavoj toj priči, prilično euforičnoj se priključio ministar Šuker sa svojom opservacijom, informacijom kako postoji silni interes za upis hrvatskih obveznica. Navodno moglo se prodati milijarda i 200 milijuna i da hrvatske obveznice su na cijeni i da će moći postići još veću cijenu. To zaduženje će sasvim sigurno ući u povijest Hrvatske jer je predstavljeno kao jedna vrlo uspješna akcija Vladine ekonomske i fiskalne politike. Posudili smo 750 milijuna eura da bi vratili stare dugove i pri tome stvorili obvezu 2015. koja će nas u konačnosti koštati skoro milijardu eura. Činjenica je da je s tom akcijom glava ostala iznad vode, činjenica je da najveći dio tog novca, 550 milijuna eura je otišlo u državnu riznicu, ali istovremeno i odmah je otišlo iz državne riznice. Bilo je obećano 200 milijuna ili najavljeno 200 milijuna da će ići prema gospodarstvu. Koliko koristi od toga, od tih 200 milijuna eura to znaju najbolje poduzetnici, oni koji posluju sa INA-om, koji posluju sa HEP-om, koji posluju sa HAC-om. I tada nam je rečeno i tada je na Vladi rečeno kako će se za novac za gospodarstvo pobrinuti HBOR koji se također pripremao za izdavanje obveznica u iznosu od 300 milijuna eura. Budući da je HBOR državna banka za isplatu čije obveznice jamči država, očekivalo se potpuno logično i uspješno izdanje, uz možda čak i nešto manje kamate. Međutim, aranžeri HBOR obveznice jednostavno u svijetu nisu našli nikoga tko bi kupio uz kamate manje od 8,5%. Ponude su bile između 8,5 i 8,7, ne ulazim sad u to, ali manje od 8,5%. Mislim da bi bilo korektno da uz onu euforiju vezano oko 750 milijuna državnih obveznica, da smo imali prilike čuti od istih tih koji su to proglasili, kad govorimo o državnim obveznicama, kao veliki uspjeh Vladine ekonomske i fiskalne politike. I bilo bi korektno da smo čuli da nakon utvrđene vrijednosti HBOR-ove obveznice da je to propast Vladine ekonomske i fiskalne politike. Da su međunarodni investitori pokazali da nemaju povjerenja u hrvatsko gospodarstvo i da ministar Šuker, prisjećajući se svojih riječi koje je izjavio nakon državnih obveznica, da ovo govori da hrvatske obveznice nisu na cijeni i da ćemo dobiti vrlo vjerojatno još lošiju cijenu. I što se dogodilo tih mjesec dana između izdavanja jednih i drugih obveznica? Europske banke su sanirane, evo i nedavno Hrvatska središnja banka država izvela 4 milijarde eura uz kamatu od Sad se postavlja pitanje da li je u međuvremenu hrvatska Vlada učinila nešto zbog čega investitori nemaju više povjerenja i traže veću kamatu. Međutim, činjenica je da tu Vlada nije napravila ništa i Vlada ne čini ništa i upravo je to problem. I ovu poruku od 8,5% vrijednosti obveznica koje su spremni platiti strani investitori treba shvatiti kao poruku vrlo grubog upozorenja da nešto ono što ni nije unutra već sve znano, a to je da se trošimo, da se sve više i više troši, a istovremeno sve manje zarađuje. Proračunski prihodi su pali na razinu 2007., rashodi na razini 2010. Činjenica je da Ministarstvo financija iz mjeseca u mjesec na domaćem tržištu se zadužuje sa 200, 300 milijuna da bi pokrilo isplate za mirovine, plaće, kratkoročne obveznice. I činjenica je da smo s unutarnjim dugom blizu 18 milijardi. To je činjenica. Evidentne su i prognoze i upozorenja Svjetske banke koja usprkos optimističnim izjavama, sjetimo se prije osam mjeseci, nije to tako davno, potpredsjednika Vlade gospodina Polančeca koji je tada izjavio da se razumije u brojke, da očekuju gospodarski rast između 2 i 4%. Kakav nam je gospodarski rast poznato je, da nam se dogodila kritika i Svjetske banke i kritika Međunarodnog monetarnog fonda zbog neprovođenja reformi u pregolemom državnom aparatu. Slijedom toga, normalno je ne krivicom ljudi u HBOR-u koji vode vrlo kvalitetno tu instituciju, financijsku instituciju, da je pao i kreditni rejting HBOR-a. Činjenica je da imamo rast premije rizika, rast kamata, nešto na čemu opet banke zarađuju ekstra profite, opet vodstva banaka će biti u prilici isplaćivat si ogromne premije. I završetak čitave priče se svodi na to da su HBOR i gospodarstvo u ovom trenutku ostali bez 300 milijuna eura, nasušno potrebnih. Međutim, samo gospodarstvo koje nelikvidnost proživljava već duži niz godina, gospodarstvo i država u kojoj su i država i državna poduzeća najveći neplatiše. Gospodarstvo koje jednostavno se boji tražiti povrat PDV-a, jer iza toga vrlo vjerojatno dolaze birokrati iz porezne uprave, vrlo vjerojatno. da imamo gospodarstvo koje pomaže državi, a ne da država pomaže gospodarstvu. Ja sam uvjeren i mi u klubu Hrvatske narodne stranke uvjereni smo da će to gospodarstvo preživjeti tih 300 milijuna eura. Ali što slijedi svima nama kasnije, sad najesen? Proračun je u minusu 610 milijardi, Ministarstvo financija već od studenog nije predočilo nije predočila nijedan mjesečni izvještaj o punjenju proračuna. I gdje smo mi danas? S ovim, uvjetno rečeno, neuspjehom HBOR-a, to nije neuspjeh HBOR-a u aranžmanu obveznica, šalje se vrlo jasna poruka Vladi Republike Hrvatske. I mislim da ukoliko sami ne počinjemo sa uzdavanjem javne potrošnje da nam je sve izgledniji nagli i drastičniji zahvat u plaće, mirovine, subvencije i to ili pod pritiskom MMF-a ili pod pritiskom prazne državne blagajne. Ja neću sad spominjati ono o čemu smo jučer raspravljali, o čemu se u javnosti raspravlja i danas ostavka premijera. Zašto? Zbog čega? U kojem trenutku? A kad govorimo o ovoj temi poznato je, svima nam je jasno da je izuzetno dramatično. Rebalans proračuna nasušno potreban. Kada? Ne znamo. Nemamo informacije. Obveze koje ima država i koje će država morati dati prema vanjskim investitorima tu su nam. Prema tome, mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo, a s tim da nemam namjeru reći da imamo ekskluzivu na to mišljenje, to je zajedničko mišljenje i desne i lijeve strane i svih nas da odmah, praktički pod hitno upravo na ovom prostoru se očekuje od Vlade Republike Hrvatske, nadam se da će se stabilizirati ova stranačka stvar vladajuće stranke da moramo pokrenuti vrlo konkretne korake, a da bi tim koracima i poslovodstvo Hrvatske narodne banke za obnovu i razvoj dali mogućnost da odrađuje svoju zakonsku mogućnost ono što ovom hrvatskom gospodarstvu treba nasušno. I zato evo još jedanput uz čestitke poslovodstvu Hrvatske narodne banke što vodi ovu banku u okviru Hrvatska narodna stranka će podržati ovo izvješće. Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine Kovačević sa suradnicom, cijenjene kolegice i kolege. Niti jednu ekonomsku pojavu, niti jedan ekonomski problem, niti jedno izvješće bilo kojeg gospodarskog subjekta ne možemo ni promatrati, ni analizirati a da u obzir ne uzmemo i ekonomsko okružje i ekonomske pokazatelje iz iz makroekonomske statistike. I zato i ova izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak trebamo promatrati u kontekstu najnovije i najrazornije svjetske ekonomske krize u povijesti. Posljedice te krize su zastrašujuće. Propast investicijskih i komercijalnih banaka diljem svijeta, tisuće milijarde dolara izdvajanja iz državnih proračuna ili emisija središnjih banaka u svrhu sanacije propalih poduzeća, banaka i oporavak gospodarstva. Skoro cijeli svijet je u recesiji. Posrnuli su mnogi giganti. Posrnuo je čak i primjer gospodarske moći gigant General motors. Američka vlada je u bankarski sustav ubrizgala nevjerojatnih i zastrašujućih 12,8 bilijuna dolara. Ali sve to nije ni čudo kad je samo jedan čovjek pojedinac špekulacijama, malverzacijama, zlouporabama na financijskom tržištu bio u stanju pronevjeriti 65 milijarda dolara čuveni Bernard Madoff. Ali eto u stanju su ga i osuditi na čuvenih 150 godina zatvora. I u Hrvatskoj ima malverzacija na financijskom tržištu. Podneseno je čak 29 kaznenih prijava. Na žalost niti jedan do sada nije procesuiran slučaj. Europske vlade za spas banaka izdvojili su 5,3 bilijuna dolara. Najviše Velika Britanija i Danska, a Svjetska banka procjenjuje da će u 2009. godini dodatno potpuno osiromašiti i i živjeti na rubu egzistencije 150 milijuna ljudi, a da će čak dodatno do 400000 novorođenčadi umirati zbog ove gospodarske krize. Zato je i logično kad jedan čuveni ekonomist kaže dobro došli u svije ekonomije, svije u kojem živimo, svijet nesavršene ekonomije. Dobro došli u svijet pretjerane vlasti banaka, pretjerane vlasti investicijskih fondova, osiguravajućih društava i dobro došli u svijet propalih financijskih papirnatih fikcija. hrvatsko gospodarstvo dijelom je pogodilo i svjetska financijska kriza, a dijelom i poteškoće koje imaju ponajprije nacionalni predznak. Došlo je do neobjašnjivog smanjenja kreditnih plasmana komercijalnih banaka hrvatskom gospodarstvu. Neobjašnjiv ali i nedopustiv rast pasivnih kamatnih stopa, zabrinjavajući rast, galopirajući rast pasivnih kamatnih stopa. Objašnjiv ali nedopustiv porast efektivnih kamatnih stopa. Neobjašnjivo uvođenje čak 13 vrsta naknada bankarskih. Neobjašnjiva financijska disciplina, izražena nelikvidnost, ali i poslovni nemoral koji se pokušava ukorijeniti kao uobičajeno poslovno ponašanje. U kakvoj situaciji se nalaze hrvatska poduzeća koji su klasificirana na velika, srednja i mala najbolje pokazuju podaci FINA-e o stupnju samofinanciranja kao jednom od najvažnijih ekonomskih pokazatelja. Kako velika poduzeća imaju 46% stupanj samofinanciranja, srednja samo 44, a mala 60%. To znači 44% u svom poslovanju koriste vlastita sredstva, a 56% su im potrebna dodatna sredstva. do 75% ako je stupanj financiranja da su poduzeća u opasnosti, a čak i od 75% do 100% postoji opasnost u poslovanju. Navedeni podaci upućuju nas na zaključak da bez ekstremnih izvora financiranja, odnosno uzimanja kredita niti jedna kategorija hrvatskog poduzetništva ne može normalno funkcionirati. Stoga u okolnostima i posljedicama ekonomske krize, ali i u okolnostima otuđenosti komercijalnih banaka u Republici Hrvatskoj od realnog svijeta i realnog gospodarskog sektora, te njihova zanemarivanja činjenice da je ekonomski sustav jedan veliki sustav koji se sastoji od mnoštva manjih sustava koji funkcioniraju na principu zakona spojenih posvuda. Uloga HBOR-a u tim uvjetima je postala presudnija i dominantnija u poticanju gospodarstva i poduzetničke aktivnosti. Ignorirajući podcjenjivački i ucjenjivački odnos poslovnih banaka prema …/Govornik se ne razumije./… doveo je do sve većeg pritiska na HABO i natprosječnog interesa za kreditima. Stoga i ne čudi da je HABOR u 2008. godini odobrio čak 1163 kredita u ukupnom iznosu od 6,5 milijardi kuna. Ovu situaciju banke koriste isključivo za svoje individualne interese. Nadredili su individualni interesi društvenim interesiram a kako i ne bi kada su evo najnoviji podatak ostvarile 2 milijarde kuna dobiti u prvih 5 mjeseci, dakle, jedino kriza na njih ne djeluje. Takvo ponašanje poslovnih banaka nije na crti društvene odgovornosti. Iz izvješća se vidi da je HABOR pružio hrvatskim izvoznicima najvažniju potporu, za potreba izvoza upotrijebljeno je čak 60% odobrenih sredstava odnosno 3,9 milijardi kuna. Malom i srednjem poduzetništvu odobren je najveći broj kredita skoro polovica 566 od 1163 odobrena kredita. Uvedena, kako smo i čuli od gospodina …/Govornik se ne razumije./… dva nova programa sa ciljem učinkovitijeg korištenja predpristupnih fondova U poticanju poljoprivrede odobrena su 204 kredita, odnosno 160 milijuna kuna radi smanjenja ovisnosti o uvozu i poticanju razvoja ruralnog dijela, ruralnog područja Republike Hrvatske.

A najtraženiji program HABOR-a bio je program pripreme izvoza. Odobreno je 3,3 milijarde kuna i to da je to dobro bilo potvrdili su podaci da su ta društva povećala izvoz za 15,6% u odnosu na 2007. godinu. I usprkos poteškoćama na svjetskom financijskom tržištu HABOR je u suradnji sa velikim financijskim institucijama uspio pribaviti više od 450 milijuna eura. I kako smo već čuli primarna zadaća HABOR-a nije ostvarenje profita, ali u 2008. godini je ostvaren pozitivan financijskih rezultat u iznosu od 174,9 milijuna kuna. Ozbiljno zabrinjava podatak da su prihodi od kamata u 2008. godini veći za samo 6% u odnosu na 2007. dok su rashodi za kamate veći za 22% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ali u ovo vrijeme ekonomske krize i potrebe ne rastrošnosti ohrabljuje podatak da je operativni trošak Hrvatske banke za obnovu i razvitak 5% manji bio nego u 2007. godini. Ali ono što bih, ovu prigodu iskoristio i valja istaknuti je jednu posebnu zadaću HABOR-a da poticanje gospodarstva, da poticanje poduzetničkih aktivnosti, ali da treba uvijek imati na umu i ravnomjeran razvoj poduzetništva i gospodarske aktivnosti na svim područjima Republike Hrvatske, ja vjerujem da to HABOR i radi i da će to i ubuduće raditi. Ali isto tako valja napomenuti da s obzirom da HABOR veliki poticaj daje malom i srednjem poduzetništvu treba uvijek imati na umu što je to poduzetništvo, tko je poduzetnik. Poduzetnik je samo ona osoba koja preuzima rizik gubitka vlastitog kapitala, onaj tko nije uložio dijelom i vlastiti kapital ne može se po svojoj definiciji smatrati poduzetnikom. Jednako kao i refinanciranje po svojoj definiciji nije poticaj poduzetničke aktivnosti. Uvjereni smo da to HABOR ima i da će to u svom budućem djelu uvijek i imati na umu. Klub HDZ-a glasovati će za potvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Hvala lijepa. Hvala lijepo. I u ime Kluba IDS-a, kolega zastupnik Damir Kajin, izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine Kovačev, uvažena gospodo zastupnici. Ja mislim da bismo trebali dobiti odgovor, predsjednik Mesić mogao bi gospođi Jadranki Kosor povjeriti mandat oko 20 sati večeras, mogao, vjerojatno hoće. Da li ćemo nakon toga imati raspravu ovdje u Saboru o povjerenju, ne znam, novom mandataru, izboru Vlade i tome Ili nas možda predsjedništvo Sabora misli iznenaditi nekim blic krikom kako opozicija u svemu tome ne bi sudjelovala a da se stvar razriješi prije vaše sutrašnje konvencije. Ili ćemo možda održati jednu noćnu sjednicu po uzoru na noćni 14. Kongres saveza komunista. Ja mislim da nam se to mora kazati. Evo samo nam to recite. **Friščić, Josip (HSS)** Kolega Kajin izvješće! Izvješće Ovo izvješće usuđujem se reći da pređem na temu došlo je u pravo vrijeme. Znači dan nakon Sanaderove prihvaćene ostavke kako bi građani stvarno mogli vidjeti da se ovdje u Parlamentu bavimo korisnim stvarima. Ja ću još jedanput ponoviti da građani nemaju razloga za paniku, imaju razloga da budu zabrinuti ali nemaju razloga panici, teško je, izlaz sigurno postoji. Po prvi puta ćemo se početi odricati ali još uvijek nema razloga za paniku, jer su institucije stabilne od predsjednika države, HNB-a, lokalne samouprave koja je tek formirana, HABOR-a, naših banaka itd., itd.. U jeku smo turističke sezone, biti će posla, taj posao treba odraditi, treba potaknuti nekako potrošnju, pomoći gospodarstvu a HABOR vidimo da da upravo to radi ili u velikoj mjeri na tome, u tome učestvuje. HABOR uz Hrvatsku poštansku banku je jedina relevantna hrvatska banka, u našem vlasništvu na to mislim. Dakako HABOR nije klasična banka. S druge strane Hrvatska poštanska banka je u silnim problemima. Valja je podhitno dokapitalizirati a ne da i ona postane lakim plijenom nekih drugih banaka. Na strani 8 istaknut je, kako da ga nazovem, ta kreditna aktivnost HABOR-a, od 6,4 milijarde kuna u 2008. godini. Znači HABOR je gospodarstvu dao milijardu 356 milijuna kuna, za infrastrukturu 300 milijuna kuna, za malo i srednje gospodarstvo 936 milijuna kuna, a izvoznicima 3 milijardi 889 milijuna kuna. negdje oko 60% kreditnog potencijala HBOR-a u prošloj godini išlo je za izvoz. To je svakako hvale vrijedno. Istina, izvoz nam ove 2000 bojim se neće premašiti 10 milijardi dolara. To je ozbiljan moment, to je izuzetno malo, ali bez sredstava HBOR-a taj izvoz zasigurno bi bio još i manji. Po stanovniku znamo, najveći izvoz imaju Istra i Grada Zagreb. Kažu pomorci, živjeti se ne mora, ploviti se mora. Ja ću reći izvoziti se mora jer od toga ovisi život ove zemlje. Jasno je da isto tako treba stimulirati, kako izvoz u Europu, ali jednako tako i u nama susjedne zemlje. U ovome trenutku ono što je sigurno nužno, prevladati taj politički spor sa Bosnom i Hercegovinom koja je zapriječila ili ne znam, koja uvodi neke nove carine, više carine za uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Republike Hrvatske. Čitam jutros da Vlada je jučer dala suglasnost Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj, HBOR-u da se zaduži za 100 milijuna eura kod Svjetske banke, a za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva. Ministar financija Ivan Šuker objasnio je da su pregovori i još jednom takvom kreditu u završnoj fazi pa će tako sa ranije osiguranim kreditima ta banka imati 500 milijuna eura za pomoć gospodarstvenicima u ovim teškim vremenima. A kakva su to vremena? Samo da kažem da je pad izvoza u odnosu na prošlu godinu 24%. Ono što jednako tako zabrinjava zbog prihoda PDV-a itd., uvoz se smanjio 29,4%, znači u 5. mjesecu u odnosu na 5. mjesec prošle godine. Kako se sad financiraju ti sadržaji? vidjeli smo, tako na način da se Hrvatska banka za obnovu i razvoj zadužuje na međunarodnim tržištima novca pa tako je i 2008. uzela zajam od 450 milijuna kuna. Nažalost, neodgovornim ponašanjem bivšeg premijera kreditni rejting Republike Hrvatske pada pa i zajmovi HBOR-u poskupljuju, što će reći da će i naši poslodavci teže otplaćivati dobivene zajmove. Koji su rizici za otplatu kredita HBOR-a? Sve veći, ali o tome nešto kasnije. Međutim, ti HBOR-ovi zajmovi uvjerljivo su još uvijek najpovoljniji na tržištu novca. S druge strane, ono o čemu je moj prethodnik iz redova HDZ-a HDZ-a govorio, naše banke 2008. ostvaruju dobit od 4 milijarde 690 milijuna kuna ili 15,2% im je veća no što je bila ta dobit 2007. godine. Ukupna imovina hrvatskih banaka je 370 milijardi kuna, što je rast od 16,7% u prošloj godini, a u tome banke u stranom vlasništvu sudjeluju sa 90,8%. Taj sektor koji je stranim bankama u 7 godina donesao preko 20 milijardi kuna neto dobiti, nakon oporezivanja jasno, prodan je za 7,5 milijardi kuna. I još jedan podatak. Zagrebačkoj banci neto dobit iznosila je prošle godine milijardu i 394 milijuna kuna, plus 25,7%. Privrednoj banci Zagreb milijardu i 100 milijuna kuna, plus 18%, Reiffeiesenu 600 milijuna kuna, plus 23,3%, Erste 788 milijuna kuna, plus 31,6%, dok majkama tih naših banaka Unicreditu recimo dobit iznosi 4 milijarde kuna, a to je minus 38% u odnosu na prethodnoj godini, vlasnici su Zagrebačke banke. Inteza isto je lani imala dobit dobit 2,5 milijarde eura, ali 65% manje nego onu prethodne godine, majka banka je Privredne banke. Erste je imala dobit 860 milijuna eura, minus 26,8%, Bayerische landes banka čak gubitak od 5 milijardi eura itd., itd. E sad, naše banke sjajno posluju, ali naši bankari, najbolji sinovi našega naroda tvrde da je profitabilnost banaka na kritičnoj granici i da to može biti prepreka ulasku stranog kapitala u Republiku Hrvatsku. Drugo što isto tako mislim da treba kazati, da je Hrvatska narodna banka uspjela očuvati netaknutim bankarski sustav Republike Hrvatske. Vidimo da imamo ogromnih problema, uvoz, izvoz, industrijska proizvodnja, pad bruto društvenog proizvoda, što će reći da ćemo rebalansom nadam se u 7. mjesecu, najkasnije polovinom 9. mjeseca morati prihode skresati za barem 10 milijardi kuna. Bojim se da isto tako prihodi u 2. i 3. stup mirovinski iz dana u dan drastično opadaju i da ne nabrajam sve dalje. Na strani 12. i 13. ovog izvješća dana je struktura kreditiranja izvoza to od ovih 3 milijarde 889 milijuna kuna, vidimo da 23% ide kemijskoj industriji, metalnoj industriji ide 21%, drvnoj industriji u tih gotovo gotovo 4 milijarde ide 12%, papirnoj industriji 9%, građevinskoj 8%, farmaceutskoj 7% i to je sve jasno više nego hvale vrijedno. Bez investicija jasno je da nema radnih mjesta. Nema uposlenih hrvatskih tvrtki, nema punjenja proračuna i to trebaju danas svi shvatiti, i oni koji se deklariraju ne znam, ovako, onako, zeleno, jednostavno bez da privučemo relevantni kapital teško ćemo pokrenuti Republiku Hrvatsku. Treba isto tako kazati kakva su vremena, a o čemu su govorili i prethodnici. Tržišta u nastajanju 2007. povukla su, znači od Hrvatske, Srbije do Kine 929 milijardi USA dolara. 2008. 466 milijardi USA dolara, 2009. tek se planira negdje oko 165 milijardi USA dolara. Znači, osim zadržane dobiti hrvatskih banaka, u Hrvatsku 2009. de facto po ni jednom osnovu nitko neće ulagati. 2009. možemo reći nećemo sagraditi ni jedan novi hotel, ni jednu tvornicu. Hoćemo šoping centre, to hoćemo, samo što će to također utjecati na negativnu robnu bilancu, taj omjer između uvoza i izvoza. Još jedan podatak, 2006. na svjetskim tržištima ugovorena je gradnja 3 tisuće 874 broda, zlatne 2007. 4 tisuće tisuće 287 broda, 2009. u prvom kvartalu svega 67 brodova, a otkazano je tisuću narudžbi. I sada treba u tim okolnostima privatizirati jedino hrvatsko uspješno brodogradilište "Uljanik" koji je dobio 45 milijuna kuna dobiti prošle godine, a ove godine će preko siguran sam 120, 130 milijuna kuna. Još dva ključna podatka izvješća. Ino dug od 40 milijardi eura, industrija znamo gdje je neću reći u kolapsu, problemi su. Najniži pad bruto domaćeg proizvoda od '99.-te, nelikvidnost itd. Ja Ja osobno želim vjerovati, siguran sam da HBOR ispunjava svoju zadaću. To je dobro i bilo bi dobro da se i neki drugi odgovornije odgovornije ponašaju u ovoj zemlji, a ne da svojim istupima žele kako kažu, šokirati Hrvatsku i Europsku uniju. I stvarno su je šokirali. I burzu, i kreditni rejting, i turizam, i potrošnju i da ne nabrajam sve ovo dalje. Da li će se Europska unija nakon toga šoka pokrenuti? Možeš pasti na tjeme, možete si misliti. Taj potez nije šokirao nego je zaustavio Hrvatsku. Najprije će ste trebati pokrenuti do Europske unije, onda će nova vlast u Europi snimati situaciju u Hrvatskoj i u miru donijeti odluku što će sa Hrvatskom. A tim šokom mi smo zapravo izgubili barem godinu dana u u približavanju Europskoj uniji. I bojim se da danas prije 2014. godine Hrvatska u toj asocijaciji neće biti. Evo to nam je ostavio premijer i to nam je ostavio njegov šok.

da je kreditni rejting Hrvatske padao. U vrijeme mandata gospodina Sanadera kreditni rejting je rastao kolega Kajin i nije padao. I danas je na najvišoj razini. Pogledajte, devizni kreditni rejting je na najvišoj razini. Prema tome nemojte govoriti neistinu. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Za raspravu se prijavio uvaženi kolega Davor Bernardić. Izvolite kolega Bernardić. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo samo da ispravimo neke zablude. Kreditni rejting je u padu i pao je. To nije nikakva novost i to se događa već zadnjih godinu dana, zbog premije kreditnog rizika. Ali ono što isto tako moram reći da sigurno potez ovog napuštanja broda u ovim trenucima neće pomoći popravljanju kreditnog rejtinga. To je isto nešto što svi moramo znati. Kada pričamo o izvješću HBOR-a onda treba reći da je izvješće korektno pisano u vremenima i s obzirom na ono što se događa i s obzirom na ono što je financirano u 2008. ali ne smijemo zaboraviti niti smetnuti s uma neke stvari. HBOR je nedepozitna financijska institucija, prema tome ona ne može se jeftino financirati putem depozita i to je glavni razlog zašto svoje financiranje traži na stranim financijskim tržištima putem sindiciranih kredita stranih i domaćih banaka, putem plasiranja zadužnica, pa evo i sada pokušaja ovog zadnjeg plasiranja euro obveznica na svjetskom tržištu. Nema više jeftinog kapitala pogotovo za zemlje kao što je Hrvatska, a o tome sam govori isto na početku kojima je kreditni rejting, odnosno premija kreditnog rizika porasla, pa i zbog poteza države i to može najbolje pokazati jedan primjer. Evo kada ste pokušali prije par dana plasirati 300 milijuna eura obveznica po onome što se pričalo i špekulirao u stručnoj javnosti, Ministarstvo financija je spriječilo plasman 300 milijuna euro obveznica po kamatnoj stopi, odnosno po stopi prijenosa na obveznicu od 8,75, do 9%. Jer će to biti buduća referenca zaduživanja države. HBOR i zaduživanje HBOR-a je referenca s kojom se država zadužuje, kojom se zadužuju i javna poduzeća i zbog toga i HBOR svojim zaduživanjem, bez obzira što bi trebao i želio pomoći hrvatskim poduzetnicima, hrvatskom izvozu nosi premiju rizika same države. Vi taj križ nosite i to je nešto zbog čega se i ne možete jeftino zadužiti, ali i to je nešto zbog čega su signali iz međunarodnih krugova, onih koji daju novce, bili takvi da će Hrvatska, a pogotovo nakon ovog poteza premijera, morati ići u rebalans do ljeta ukoliko želimo dobiti elementarne novce za gospodarstvo. Jer 60% svih odobrenih kredita kao potpora izvozu i najviše sklopljenih kredita kao potpora malom i srednjem poduzetništvu je žila kucavica hrvatskog gospodarstva, a pogotovo u trenutku kada je izvoz na nikad nižim razinama, kada je pao za preko 20%. I to su i rekli i apostrofirali neki zastupnici. I to je situacija s kojom se Hrvatska susreće s kojom se susreću druge zemlje. No međutim, druge zemlje za razliku od Hrvatske imaju autarkično gospodarstvo, pogotovo velike zemlje koje se same od sebe može izvući međusobnim potraživanjima, odnosno međusobnom prodajom proizvoda. sposobniji su zatvoriti se u sebe. Kakvo je stanje kod nas, dovoljno govori jedan podatak kojeg sam ja jednom spomenuo, i vi ste na tom tragu spomenuli onaj novi program koji će HBOR raditi tokom ove godine, a to su kratkoročni krediti na likvidnost. Pa to ja apsurd. To je apsurdno da HBOR mora financirati kratkoročne kredite za likvidnost, davati poduzetnicima koja ne mogu naplatiti svoja potraživanja novac da bi mogli isplatiti plaće. To je apsurdno, sramotno i nedopustivo. Zašto? Zato jer se generirala tolika nelikvidnost u sustavu koja je preko 17 milijardi da više nitko nikome ne plaća. I ne samo to, nema poslovnog povjerenja, a ona je nastala i primarno od strane ne naplate potraživanje od same države. Zašto to govorim? Zato jer država u pojedinim trenucima ne plaća i preko više od 180 dana. Veliki koji su solventni na papiru jer imaju poslovni rezultat, imaju problema sa isplatom plaća svojim radnicima, a kamoli sa isplatom kooperanata, onih malih koji za njih rade. I to je osnovni problem hrvatskog gospodarstva. Mi smo upravo zato poslali zakon u proceduru da se ta nelikvidnost trenutno smanji odnosno da država podmiri svoje obveze a i također naš klub, naš susjedni klub HNS-a je poslao isto tako jedan sličan prijedlog da država ne naručuje ukoliko nije u stanju ispuniti svoje obveze od prije. I to je elementarni razum jer dok to ne napravimo nećemo moći naprijed. Preveliki je dug u svim sektorima da bi se gospodarstvo samo od sebe oporavilo. Uzmite primjer hrvatskih poljoprivrednika samo, uzmite primjer hrvatskih mljekara koje je država poticala da uzimaju na kredit laufštale a sad ih treba platiti iz otkupne cijene mlijeka koja je pala. No međutim, sad čujem po najavama ministra Polančeca da će se ipak otkupna cijena otkupna cijena mlijeka braniti na toj razini, no ono što je generalni problem i u hrvatskoj poljoprivredi je velika izloženost hrvatske poljoprivrede, hrvatskih seljaka i općenito hrvatskog gospodarstva državnoj potpori, svim oblicima državne potpore. Do te mjere je velika da imamo situaciju da jedan veliki dio hrvatskog gospodarstva je praktički u dužničkom državnom ropstvu od potraživanja prema državi. Ja moram reći da preko 50% svih javnih prihoda, preko 50% GDP-a čine javni rashodi koje troši država država generira preko 50% GDP-a. I zamislite naše poduzetnike, naše gospodarstvenike koji su u velikom problemu, koji ne mogu naplatiti svoja potraživanja a moraju platiti PDV državi. Oni nemaju novaca jer nisu uspjeli naplatiti svoja potraživanja ali moraju za to platiti PDV državi unaprijed i to generira veliku nelikvidnost, veliku nesigurnost i zato je u zadnjih šest mjeseci jedan Dubrovnik ostao bez posla. Ono što još na kraju moram reći je da sigurno bez ozbiljnog rebalansa i zadiranja u državne financije pa možda i prije ljeta kao poruka nakon ove šokantne poruke Europi kreditni rejting, kreditni rizik i sve ono što nosi premiju rizika i dodaje vrijednost kamatnoj stopi pa i za gospodarstvo sve što ono čini skupljim trošak trošak gospodarstva i to je nešto spomenuo kolega Marić kad je rekao da su kamatni rashodi rasli za 20%. Pa normalno da su rasli za 20% kad je kreditni rizik povećan a i HBOR osim toga ne samo da kreditira nego i garantira za određene kredite. I to je nešto bez ozbiljnog reza u državnim financijama, bez ozbiljnog reza još do ljeta neće hrvatski gospodarstvenici, neće hrvatski poljoprivrednici, neće oni koji stvaraju u Hrvatskoj prihod moći dočekati slijedeću godinu na nogama. Hvala. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Bernardiću, s pravom ističete da je neplaćanje rak rana, erozija ne samo gospodarstva nego i poslovnog a rekla bih i građanskog morala Mi se eto tako približismo u galopu 99. godini kada nitko nikome više nije plaćao a s pravom ističete i apostrofirate da je izvorište i generator tog neplaćanja sama država. Sama ne plaća a hoće da joj se plaća. I takvu državu ljudi ozbiljno ne shvaćaju niti smatraju da ona može zadovoljiti onu elementarnu pravdu pravdu i pravednost. Međutim, to je opasno i sa aspekta i to je jedno veliko žarište korupcije da država onda u takvim uvjetima nekima plaća, nekima ne plaća. I pojavio se ponovo kao devedesetih godina državni reket, da država jednostavno onim ljudima koji ispostavljaju račune prijeti financijskom policijom ako inzistiraju, traži od njih da smanje račune itd. Prema tome, takvo jedno ponašanje nije dostojno državnih dužnosnika i svi oni koji rade i koji jednostavno naređuju službenicima, namještenicima da se tako ponašaju. To je jednostavno iznuda, to je na kraju krajeva ponašanje koje je sankcionirano među građanstvom kao kazneno djelo. Država se ne bi smjela tako ponašati i treba ozbiljno shvatiti takva ponašanja, na kraju krajeva i prijavljivati ih i sankcionirati. lijepo. Odgovor na repliku kolega Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** To što ste rekli kolegice Antičević-Marinović najbolje pokazuje jedan primjer. Europska komisija u borbi protiv recesije je iznijela European commission recovery plan težak 200 milijardi eura. I on nije težak samo u dijelu koji se odnosi na financiranje nego on je težak u direktivama koje se odnose na legislativu odnosno na podmirenje obaveza. I malim i srednjim poduzećima je skratila rokove plaćanja sa 60 na 30 dana. Upravo kako ne bi bilo u riziku od nelikvidnosti, upravo kako ne bi bili u riziku od neservisiranja obaveza prema zaposlenima, prema dobavljačima, prema svima i to je nešto što jednostavno je nužno napraviti i to je nešto što razlikuje odgovorno ponašanje u kriznim situacijama od onog koje to nije. Mene podsjeća Mene podsjeća kada pričamo o državnom dugu a na tom tragu je i ova priča da se država zaduži, ne plati svoje obaveze i onda ide u novi projekt. Ajmo još samo ovo napraviti a to ćemo platiti već sutra, sutra ćemo misliti o tome. To je kao da kockar traži još zadnji novac, večeras ću povratiti novce pa ću i tebi vratiti i tako iz dana u dan. Nažalost, to je do sada u zadnjih par godina generiralo sve veću nelikvidnost i pozitivnog pomaka nažalost nema. Hvala. Hvala lijepo. U skladu s poslovnikom isteklo je vrijeme za prijavu pojedinačnih rasprava a za repliku se javio uvaženi kolega Goran Marić. Izvolite kolega Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Bernardiću, nesporno je da je ogromna nelikvidnost u Republici Hrvatskoj ali razlozi nelikvidnosti su i slojeviti i višestruki. Analizom gospodarskih subjekata koji najviše duguju svojim dobavljačima utvrđeno je da najveći dužnici nemaju potraživanja uopće od države, da postoji gospodarski subjekti koji su dužni milijardu kuna i državi a i milijarde kuna drugim dobavljačima. Dakle, ishodište …/Govornik se ne razumije./… države je malo pretenciozna izjava. U poduzetništvo se uvuklo svega i svačega. Nisu poduzetnici oni koji disponiraju tuđim kapitalom, poduzetnici su oni samo koji riskiraju vlastiti kapital. Ali među poduzetnike mi ubrajamo i one koji su upropastili poduzeća i oni koji su rasprodali imovinu i one koji su otpustili tisuće zaposlenika i koji su sve upropastili, samo je njima deblji konto na računima u tuzemstvu i inozemstvu. Poslovni moral je većinom razlog nelikvidnosti u Hrvatskoj, najvećim dijelom poslovni nemoral, bolje reći nemoral. I on je, najslikovitije bih kazao u Hrvatskoj kao rijeka koja je kilometar široka a centimetar duboka. Hvala lijepo. Davor (SDP)** Pa da, kolega Mariću, ali nije na meni ili na vama da rješavamo poslovni moral ili nemoral, odgovornost je na Vladi, odnosno odgovornost je na državi. Složiti ćete se samnom. Država je ta koja mora urediti zakonske obaveze i rokove plaćanja. I u drugim zemljama je vjerojatno postojala anarhija, postojao je poslovni nemoral i vjerojatno da se ukinu zakoni i u Njemačkoj možda nitko nikome ne bi plaćao. Ali zato je tu država koja mora stvoriti uvjete za plaćanje. Mi smo predlagali uvođenje registra plaćanja kao instrumenta zaštite osiguranja naplate potraživanja u roku od 30 ili 60 dana, ovisno što je dogovor. No, međutim to bi značilo, ja se slažem da postoje subjekti koji to rade. No međutim, to bi značilo da i država mora staviti karte na stol i reći, O.K, sada i mi plaćamo u roku od 30 dana. E vidite to je glavni razlog zašto se taj registar u tom obliku i ne može uvesti jer to bi znači da odjednom treba izmisliti 10 milijardi koje je sama država generirala kroz razno razne sektore u nelikvidnosti. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. I treća prijava za repliku, kolegica Marijana Petir. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, evo kolega Bernardić i ja već danima raspravljamo, on smatra da su potpore u poljoprivredi prevelike, ja smatram da su premale i za to imam i argumente. Ako želimo kolega Bernardić postići samodostatnost u proizvodnji hrane u Hrvatskoj, a smatram da to i jest naš nacionalni interes, onda u tom smislu zasigurno tim poljoprivrednicima i moramo pomoći, prepoznati one segmente koje valja poduprijeti. I u tom smislu sigurno da potpore u poljoprivredi se ne smiju smanjivati, dapače trebalo bi ih i povećati. Naravno ovdje ne smijem propustiti priliku da zahvalim i gospodinu Kovačevu i HBOR-u koji je u u jednom teškom trenutku i u gospodarskoj krizi prepoznao poljoprivredu kao važnu granu i kroz vrlo povoljne kredite pomogao im da premoste taj jedan težak period. No moram reći kolega Bernardić da nema tih potpora u poljoprivredi i da se ne borimo za pozicioniranje našeg poljoprivrednika na tržištu situacija bi danas bila puno dramatičnija. Po prvi puta ove godine, početkom ove godine u prva tri mjeseca uvozno izvozna bilanca poljoprivrednih proizvoda bila je u ravnoteži, dapače, iznos poljoprivredni proizvoda čak je bio i nešto veći što pokazuje da se i u poljoprivredi kao i možda drugim segmentima gospodarstva uz pametnu poljoprivrednu politiku može postići to da ne uvozimo samo već da i izvozimo i da taj izvoz bude veći. Želim vam odgovoriti i na ono što ste govorili vezano uz cijenu mlijeka. Ja jesam za to da se pomogne našim ljekarima i ovo što im je obećano mora se ispoštivati jer bi sve drugo bilo neozbiljno. No moram reći da je naše mlijeko nažalost najskuplje u Europi, 40 euro centi po litri mlijeka, jedino Malta ima skuplje mlijeko, 30 euro centi daju otkupljivači, 10 euro centi daje država. Mljekari danas u cijeloj Europi prosvjeduju, to je bio slučaj i u Hrvatskoj i sigurno da im treba pomoć, treba premostiti tu situaciju. Ali isto tako evo vidim ovih dana Bosna i Hercegovina uvodi neke svoje mjere prema Hrvatskoj i prema drugim susjednim državama kada je riječ o poljoprivredi pa bih ja isto voljela da Hrvatska uvede mjere prema Bosni i Hercegovini i da se smanji uvoz mlijeka, posebno mlijeka u prahu. lijepo. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Moja draga kolegice Petir, kako ste vi rekli da je uvoz, izvoz poljoprivrednih proizvoda na dobroj razini i da to nije nikada bilo do sada ja kao da sam sanjao prosvjede seljaka pred Ministarstvom poljoprivrede. Ja sam sanjao, šta mogu, volim sanjati, ali činilo mi se da je to ove godine se ipak dogodilo. Sigurno je da se ne bi dogodilo da je situacija sjajna, dakle, situacija je teška, hrvatski poljoprivrednici su možda u najtežoj situaciji u zadnjih 10-ak godina od '99. i od toga ne treba bježati nego treba ići ususret problemu i gledati na koji način se to može riješiti. Ono što ja moram reći, je točno je da su potpore hrvatskoj poljoprivredi velike, ja nema ništa protiv velikih potpora, ja imam samo protiv toga da danom Hrvatske u Europsku uniju netko treba tim ljudima reći da će bez takvih potpora ostati, velika većina njih. Hoćete li to biti vi? Hoćete li to biti vi? I ono što mi moramo mijenjati u projektu hrvatskog gospodarstva općenito je naučiti ljude ne da jedu ribu nego da ju love, jer ako ju budu znali loviti onda će je moći i više pojesti. Evo to je vrlo jednostavna analiza popraćena sa nekim povijesnim motivima. Hvala. lijepo. Ovo je jedna lijepa analiza, jedino još im treba omogućiti da kupe udice. Ali idemo mi na zadnju raspravu prijavljenu, a to je uvaženi kolega zastupnik Franjo Lucić. Izvolite kolega Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, lijepo je slušati ovakvu raspravu kada se govori o gospodarstvu, kada se govori o bankama, no nije mi drago slušati raspravu u kojoj se ne želi reći istina a pogotovo ona dolazi od strane ljudi koji sjede u Parlamentu, koji su danas opozicija. Istina mi smo svi skupa svjesni jedne vrlo teške situacije u gospodarstvu. mislim da je jako bitno javnosti pokazati da gospodarstvo je u teškoj situaciji ali ne treba ga prikazivati kao dramatično, ne treba ga prikazivati da je odgovoran jedan čovjek, ne treba ga prikazivati da je odgovorna Vlada ako istovremeno svi skupa znamo da je recesija i kriza započela još u prošloj godini, sredinom prošle godine kada je ona iskazala svoju snagu koncem 2008. godine i kada doista nije u redu da se okrivljuje i sada bivši premijer i Vlada Republike Hrvatske. Naravno da uvijek u teškoćama iskreno govoreći i Vlada u nekim segmentima, ako nismo reagirali na vrijeme, snosi odgovornost. Ali biti tako kritičan po gospodarstvu i da je isključivo Vlada kriva, nije u redu. I sam dolazim iz gospodarstva i danas dajem svaki mjesec, moja tvrtka, 200 osobnih dohodaka. Isto smo bili prisiljeni smanjiti broj djelatnika za nekih 30, 40 jer smo i sami izvoznici. I kada govorimo o 24%-tnom smanjenju izvoza, kolega Bernardiću, smanjenje izvoza u drvnoj industriji je preko 40%. Situacija je vrlo složena. Pa vas ja pitam, da ste vi danas na vlasti, što bi vi to poduzeli ako u cijelom svijetu dolazi do recesije, do smanjenja narudžbi, do otkazivanja, raskida ugovora, a istovremeno znamo da danas banke o kojima je i riječi i točka dnevnog reda, pogotovo kada govorimo o komercijalnim bankama, ne daju potporu hrvatskom gospodarstvu jer u ovoj krizi u kojoj su se i one našle, a pogotovo zbog svojih matičnih banaka koje su ulagale tamo gdje vjerojatno nisu trebale ulagati, je takva situacija da je jedino danas banka, a to je Hrvatska banka za obnovu i razvoj jedina banka, usuđujem se to reći, koja danas prati gospodarstvo. I ako ne bi bilo danas te banke koja je potpomognuta i sredstvima hrvatske Vlade i mi to znamo da to nisu dostatna sredstva, slobodno mogu reći da bi gospodarstvo bilo danas u još težoj situaciji i možda i bezizlaznoj situaciji. I zato ta banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, je upravo odobrila pol milijardi kredita upravo poduzetnicima kojima su ta sredstva potrebna. Također, malom i srednjem poduzetništvu 937 milijuna kuna. Također izvozu koji je jako bitan za ostvarenje svih naših ciljeva u gospodarstvu. Da nije bilo te potpore HBOR-a, danas bi rezultati bili sigurno još i gori. Također je za izvoz odobreno odobreno cca 3 milijarde i 900 milijuna kuna. I zato danas moramo priznat da u ovim teškim vremenima ova banka je dala svoj maksimum gospodarstvu, u ovoj velikoj svjetskoj krizi i recesiji uz odobrenje ukupno 9 milijardi kuna za razna razna investiranja i da je također u 2007. godini odobrila cca nekih 8 milijardi, u 2006. šest milijardi i dokaz je samo da je i u ovom teškom vremenu recesije i krize predvođena i predsjednikom uprave i njegovim suradnicima uspjela osigurat ovom gospodarstvu i u ovoj godini ne još uvijek dostatna sredstva, ali faktički veća nego što je ostvarila i osigurala u proteklim godinama. Također je bitno reći da je ova banka odobrila 24% više kredita nego u protekloj godini. Kada gledamo po broju odobrenih kredita onda je to također tu negdje oko 24%, što je doista isto za svaku pohvalu.

bez ove banke jednostavno danas ne bi mogli funkcionirat jer sam svjedok i borio sam se za sve svoje poduzetnike iz Požeško-slavonske županije koji su također korisnici HBOR-a. I kada gledam ovu tabelu korištenja HBOR-ovim sredstava, onda Požeško-slavonska županija je tu negdje u sredini gdje i zauzimaju svoje mjesto ostale županije. kada govorimo o kvaliteti danas financiranja, svakako je HBOR jedna svijetla točka u odnosu na sve naše komercijalne banke koje danas uz tešku muku i odobravaju kredite, ali od 9, 10, 11, pa čak i 12%. Danas ova banka imaju subvencionirane kamate, jednim dijelom i snose dakle i HBOR to snosi kroz svoje vlastito poslovanje i zato sam siguran da ova banka ima budućnost, ova banka imat će još bole rezultate kada hrvatska Vlada i naše gospodarstvo budu ostvarivali još bolje rezultate i kada iz hrvatskog proračuna, dakle izvornih sredstava, budemo mogli izdvojiti još više novca kako bi upravo HBOR još snažnije poticao gospodarstvo, a to je onda garancija još bržeg razvoja i to je onda garancija još boljih ostvarenje ostvarenje u svakom smislu financijskih. Hvala vam lijepo. I vama gospodine predsjedniče i vašim suradnicima čestitam na svemu ovome što ste ovako u teškim trenucima osigurali sredstva za gospodarstvo koje je doista danas u jednoj svjetskoj recesiji. I zato, poštovani prijatelji, budimo realni u prikazivanju realnog stanja. Svjestan sam da danas ovdje, pogotovo vi u oporbi, pogotovo kako vi spominjete u ovim danas teškim trenucima, ova Vlada nije u teškim trenucima, ova Vlada ima svoje ministre, ova će Vlada imat svoga predsjednika koji će znati… … /Govornici govore vodili Vladu samo četiri godine i zato vam građani nisu dali povjerenje jer ste pokazali svoje znanje i pokazali ste šta možete. Da ste imali bolje rezultate, vjerojatno bi na sljedećim izborima dobili povjerenje. Ovako ste ga u vrlo kratkom vremenskom periodu izgubili, a dugo se nalazite u opoziciji što svakako ste postali nestrpljivi i zato bi vi pod hitno izvanredne izbore. No, ja vam garantiram da ovi ljudi koji vode ovu Vladu sigurno znaju i kako će dalje. Imamo prijavljene četiri replike pa će biti mogućnosti da raščistimo još neke stvari Hvala lijepo. U dijelu svog izlaganja odmah na početku kolega se osvrnuo na stanje u gospodarstvu i eventualnu odgovornost ili kako je on to rekao navodno prozivanje za krivicu Vlade Republike Hrvatske i pokušao obrazložiti kako eto nije Vlada kriva kriva za aktualno stanje, pa čak se odvažio i postaviti pitanje, a šta bi vi da ste sad na mjestu Vlade. Odgovor vam je vrlo jednostavan. Mi ne možemo biti, odnosno mi sigurno ne bi bili u ovakvoj situaciji. Vjerojatno bi bili u složenoj i odgovornoj situaciji. Ali bi od početka strateški vodili drugačiju politiku prema stanju u gospodarstvu. I zato bi naši problemi postojali da smo na mjestu Vlade, ali bi bili drugačiji. Točno je da se, da nije Vlada jedina i za sve odgovorna. To je jedini dio u kojem ste u pravu. Međutim, i Vlada nosi svoj dio odgovornosti. usprkos tome što kako reče malo prije kolega Marić u poduzetništvu imamo svega. Svašta se tu uvuklo. Ima tu i neznanja, ni odgovornosti. Ima tu inertnosti u odnosu na usvajanje novih tehnologija, u odnosu na podizanje konkurentnosti naše proizvodnje i proizvoda, u odnosu na mogući izlazak na strana tržišta, u odnosu na to da smo mi mogli biti investitori u svojoj regiji u vrijeme kad se to moglo. Danas teško, danas se to nitko ne usudi, čak i oni koji imaju sredstava. Međutim, usprkos svemu tome sve te slabosti unutar gospodarstva koje su, koje funkcioniraju u području izvan politike, izvan Vlade, Vlada je dužna uravnotežavati. Vlada je dužna imati strategiju, imati krajnje ciljeve i usmjeravati gospodarstvo i gospodarstvenike svojim mjerama, svojim utjecajem, svojim ciljevima doprinositi tome da to gospodarstvo funkcionira. u tome Vlada nije načinila ništa nego je pustila da sve ide svojim tokom, da se ti poduzetnici ponašaju onako kako nije dobro ni za njih ni za Hrvatsku. I zato ne može se otkloniti odgovornost Vlade. Ona naprosto postoji. Evidentna je, jasna i najveća. Odgovor na repliku, kolega Lucić. Izvolite. ali da se ne može ovakvom retorikom ići prema Vladi kao što vi to sa lijeve strane želite ovoj javnosti prikazati, da je Vlada isključivi krivac, da je premijer kriv. Niste u pravu, jer rekao sam vam i kao gospodarstvenik osjetio sam krizu sredinom prošle godine gospođo zastupnice i zato ne možete tako govoriti i zato to nije istina. A da ova Vlada ne vodi brigu pokazuje upravo da i kroz HBOR i kroz sve institucije daje podršku poduzetništvu jer je svjesna da gospodarstvo je jedino ono koje može zadržati i koje može osigurati Hrvatska sutra bolje živi i da svaki građanin u ovoj Hrvatskoj ima bolji standard. A siguran sam da vaša retorika nije ispravna i zato sam govorio upravo o tome, jer ovoj javnosti želite prikazati sasma jedno neko drugo stanje. Svjesni smo činjenica i odgovornosti i težine, ali ovo što vi govorite nije ispravno. Svjestan sam i kao što sam rekao da ste dugo u opoziciji i to je vjerojatno najveći razlog pa ste željni tako vlasti. Ali nemojte na takav način prikazivat se javnosti, jer ova javnost je svjesna i birala je zato ovu Vladu 2 puta za redom i svoga predsjednika. Pa prema tome, nemojte govoriti nešto što nije točno. lijepo. Zatim imamo prijavu za repliku, uvaženi kolega Davor Bernardić. Izvolite kolega zastupniče. **Bernardić, Davor (SDP)** Evo samo na početku da ispravim u odnosu na vas kako vi sjedite mi smo vama na desno. Jel' tako? Nitko nije rekao i mi smo pričali o tome i hvalili izvješće HBOR-a i to ste dobro primijetili da nije bilo Hrvatske banke za obnovu i razvoj ova situacija u hrvatskom gospodarstvu bi bila još dramatičnija pogotovo zbog toga što je u zadnju godinu porasla, a porasla je upravo zbog toga jer su i morali se okrenuti više financiranju onom koje je puno jeftinije i isplativije za njih. Ali ono što ćete se složiti sa mnom je da je nedopustivo da oni moraju davati kratkoročne kredite za nelikvidnost. A pitali ste me šta treba napraviti i šta bih ja napravio da smo na vlasti. Pa evo to je jedan jedan primjer. Podmirenje obaveza, ne preuzimanje novih. Podmirenje plaćanja dok se ne podmire novo. I mi smo vam poslali 25, sad je ovo 26 antirecesijski prijedlog. Sve ste odbili. Pa mi smo vam rekli što bi napravili. Poslali smo 26 antirecesijskih prijedloga. Znači, to je evidentirano. To je 2 i 2 četiri. I ja ću se s vama na kraju morati složiti u još tri stvari. Slažem se s vama da Vlada nije u teškim trenucima. U teškim trenucima su hrvatski građani. Slažem se s vama da nije dramatična situacija možda za neke, ali je sigurno dramatična situacija za onih 40000 ljudi koji su ostali bez posla u zadnjih šest mjeseci. I složit ću se s vama da za to sigurno nije kriv jedan čovjek. To je nemoguće da je jedan kriv. Moralo ih je biti više. Hvala na replici. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Lucić. Izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Pa kolega, naravno da se ne slažem sa vašom retorikom. Jer kada govorimo o svim ovim problemima vi ste također svjesni da je glavni čimbenik uzroka i ove nelikvidnosti i svega ovoga što se događa u gospodarstvu upravo svjetska kriza koja je zahvatila naravno i Hrvatsku. Pa kada kažete kako ništa nije učinjeno, hajde vratite se pet, šest godina unazad u Zavod za zapošljavanje. Pogledajte broj nezaposlenih onda, pogledajte i danas broj nezaposlenih bez obzira što su mnoge tvrtke otpustile djelatnike, pa ćete vidjeti da ta statistika upravo govori da je danas broj nezaposlenih daleko manji nego što je bio prije nekoliko godina. Pa da li su ti svi programi dali svoja rješenja? Da li su ti programi koje je ova Vlada kroz HBOR, a vidjeli ste koliko programa ima HBOR dali rezultate. Pa oni su upravo rezultirali da i u ovoj svjetskoj i ekonomskoj krizi kada ljudi masovno dobivaju otkaze imamo daleko manji broj nezaposlenih nego što je to bilo primjerice 2005. godine. Pa pogledajte statistiku i nemojte tvrditi nešto što nije. Hvala lijepo. Dalje slijedi replika uvaženog kolege Frane Matušića. Izvolite kolega. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa točno ste kolega Lucić ustvrdili da Vlada nije

i da nije bilo takvog odgovornog ponašanja, danas bi sasvim sigurno bili u puno težoj situaciju. I da je Vlada kojim slučajem poslušala prijedloge koji su dolazili od SDP-a, onda bi na rashodovnoj strani proračuna stavke bile povećane za nekih 15 milijardi kuna, što bi značilo prvo ogroman deficit, drugo značilo bi da se Hrvatska ne može zapravo nositi sa tim problemima financijskim i značilo bi financijski krah države. To su dakle zbrojeni prijedlozi koji su dolazili iz SDP-a su značili povećanje rashodovno za nekih 15-ak milijardi kuna. Vlada se vrlo odgovorno ponašala jer je inzistirala na smanjenju državnog deficita, jer je inzistirala na tome da taj državni deficit bude u skladu s Europskim pravilima, dakle ispod 3% i posljednji proračun je bio planiran sa deficitom 0, dakle to je bilo zamisao Vlade i da smo u tom uspjeli, sasvim sigurno da bi danas bile neke situacije lakše, ali bez obzira što nije tome tako, mi smo na taj način ipak ostavili prostora za zaduženje države, što se i dogodilo nedavno plasiranjem obveznica od tada relativno još uvijek povoljnim uvjetima, nažalost nakon toga je uslijedilo zaduženje HBOR-a po nešto nepovoljnijim, ali sasvim sigurno to nije zbog neodgovornog ponašanja Vlade, nego zbog svjetske krize. I kad govorimo o bankarskom sektoru, onda treba samo reći jedan podatak koji je bitan za hrvatske građane. Prije par mjeseci na Euro news je bio jedan podataka da su se europske banke zadužile kod matičnih država, odnosno da su države morale intervenirati sa 3 tisuće milijardi eura da bi spasile financijski sektor, da da bi spasile se banke koje su u tim državama. Mi na svu sreću nismo imali takav slučaj, banke koje posluju u Hrvatskoj posluju s dobiti. Slažem se s onima koji kažu da su velike kamate i da su visoki prihodi i da bi one trebale dijeliti sudbinu hrvatskih građana, ali ono što je bitno reći da takav problem Hrvatska država nije imala i nije dala ni kune iz svoga proračuna bankama. Dakle, europske države su morale svojim bankama iz svojih proračuna dati 3 tisuće milijardi eura. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolega Lucić. Izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Slažem se u potpunosti sa gospodinom Matušićem jer upravo je Vlada činila sve kako bi i građanima i gospodarstvu učinila što bolji standard. Ali istovremeno kada govorimo o antirecesijskim mjerama. Pa poštovana gospodo, da je ova Vlada prihvatila vaše antirecesijske mjere koje su isključivo bile vezane na dodvoravanju ovome stanovništvu i biračima jer vi ste govorili kako treba smanjiti kamate, vi ste govorili kako treba otpisati kredite. Pa ja vas pitam, a istovremeno ste govorili o proračunu koji nije razvojni i govorili ste da proračun nema veze sa gospodarstvo, a istovremeno da su te vaše mjere prihvaćene, to bi bilo deficit za ovu Vladu 13 do 15 milijardi gledajući ukupno ono što ste vi povećavali. Pa pitam vas, poštovani prijatelji, odakle bi vi u ovome vremenu teškom, svjetskoj gospodarskoj krizi namakli tolika sredstva? A istovremeno, vaše antirecesijske mjere su bile isključivo dodvoravanje biračkom tijelu jer vi ste svjesni da je to nemoguće ostvariti. I zato je pogubno što vodite takvu politiku, no ja sam i svjestan da morate jer nema drugoga izlaza. Hvala lijepo. Vidio sam jednu prijavu povrede Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Mislim da se kolega Lucić malo zabunio jer odgovarajući na repliku kolege Matušića, on se cijelo vrijeme obraćao lijevoj strani sabornice, ali ta zabuna očito ima i svoj kontinuitet jer je prethodno govorio o ovoj Vladi, a jučer smo prihvatili ostavku premijera, pa malo da se koncentrira. Zahvaljujem. lijepo. I posljednja prijava za repliku, uvaženi kolega zastupnik Goran Marić, kolega Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Luciću, s pravom ste kazali da je većina tereta financiranja poduzetništva i gospodarstva pala na teret i na leđa Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Pala je zato što su se poslovne banke otuđile od poduzetništva, od gospodarstva i od realnog sektora. Mi smo jedinstveni primjer u svijetu da je čak u jednoj godini, da su poslovne banke plasirale više sredstava stanovništvu nego gospodarstvu. To je jedinstveno. Mi imamo u Hrvatskoj i jedan ekonomski paradoks. Naime, poznato je da mora postojati pozitivna korelacija između stupnja profitabilnosti i stupnja rizičnosti. A prema podacima Hrvatske narodne banke, svi plasmani poslovnih banaka u Hrvatskoj nemaju skoro uopće rizičnosti jer su 97% potpuno naplativi. A stupanj profitabilnosti im je enorman. I zapravo takva situacija je dovela da bankarski sustav ima izvanrednu profitabilnu stopu, da bruto društveni proizvod pada za 6,7%, da realni sektor grca u problemima, a da bankarski sektor istodobno ostvaruje enormne profite. Isto tako, zašto je HBOR, hvala Bogu da postoji u ovim trenucima, jer u HBOR se nije uvuklo kao što se uvuklo diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj u financijski sektor i egoizam i neutaživa želja za bogaćenjem. A poduzetništvo po svojoj definiciji, opet ću ponoviti, sadržava ne samo individualne interese, nego treba respektirati i šire društvene interese. Hvala lijepo. Hvala lijepo. I odgovor na repliku, kolega Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Evo, slažem se sa kolegom Marićem. Jedino bih morao pitati ovu lijevu stranu gledajući, u koga bi trebao gledati? Evo, ipak ću gledati kolegu Marića, on mi je ovako bliži. Slažem se kolega u potpunosti sa vašom konstatacijom jer siguran sam da komercijalne banke nisu dale svoj doprinos razvoju gospodarstva. Nećemo govoriti samo o 2009. godini. A pogotovo u ovim teškim vremenima, siguran sam da su trebali dati svoj veliki doprinos, pogotovo ne kroz ovako velike kamate. Ali kada gledamo 2007. i 2006. godinu, a pogotovo 2007. godinu, evo tu je i predsjednik uprave, a siguran sam da su ukupan broj komercijalnih banaka, koliko imamo u Hrvatskoj odobrile kredita, kada govorimo isključivo o gospodarstvo, približno isto koliko samo Hrvatska banka za obnovu i razvoj. Tu negdje, dakle veći utjecaj komercijalnih banaka doista pogotovo u ovom teškom vremenu mora biti usmjeren ka gospodarstvu i siguran sam da ne moraju biti ovoliko velike kamate, velika osiguranja jer doista je pokazatelj da u ovim teškim vremenima kada nema plasmana kredita one ostvaruju izuzetno dobru dobit. i apel našeg predsjednika koji je dao ostavku je bio upravo da komercijalne banke prepoznaju interes gospodarstva i da kroz smanjenje kamata, a to je direktan utjecaj i pomoć i garancija da će održati gospodarstvo, a i banke žive od gospodarstva. Ako nema gospodarstva, kome će banke plasirati sredstva? I siguran sam da će i će i oni shvatiti ovaj problem, jer ovo je problem je sviju nas. Ovo nije problem samo hrvatske Vlade, ovo nije problem. Svi moramo sudjelovati, a pogotovo oni ljudi koji se bave tijekom financijskim sredstava bankari, prepoznati interes gospodarstva, jer bez toga interesa doista gospodarstvo ne može opstati. Gospodarstvo danas ne može funkcionirati na kamati od 12%. Pitam vas. A nije interes ni bankama da postanu vlasnici nekretnina. Što će sa nekretninama? Stoga je i poruka da upravo i banke se pridruže HBOR-ovim programima i da uz što jeftiniji plasman sredstava plasiraju sredstva u gospodarstvo, jer to je garancija da će jedino na taj način gospodarstvo i ostati. Hvala lijepo. Više prijava nema. Predstavnik predlagatelja nije izrazio želju za zaključno vraćanje. Stoga zaključujem raspravu. O ovoj točki glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.